Prelazimo na: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 726 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili.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 Da. Poštovani zamjenik ministra financija gospodin Igor Rađenović. Izvolite. paketa i posljedično uz porez na dodanu vrijednost ovaj zakon usklađujemo sa Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost pa tako zemljište i građevine će se oporezivati i ovim prijedlogom zakona kao jedinstvena cjelina i osim na građevine i zemljišta će se plaćati na PDV. Razgovarali smo i prije ne možemo više od toga pobjeći sa 1.1. prelazimo na ovo. I ono što jest negativno da zašto to kriti da građani nažalost kod prve kupnje nekretnine neće višemoći biti oslobođeni porez na promet nekretnine, poreza na promet nekretnine nažalost neće više ni biti pa tako kod prvokupa tog oslobođenja neće moći biti jer će se zemljište i građevine kao što rekoh oporezivati kao jedinstvena cjelina. Precizira se ovim prijedlogom zakona i utvrđivanje porezne osnovice pa se tako propisuje da će se porezna osnovica utvrđivati u trenutku kada Porezna uprava sazna za stjecanje, a ne prema njenoj vrijednosti kada je stečena. Tu malo na neki način kritiziramo sami sebe kroz Poreznu upravu nekad je proteklo i previše razdoblja da shvatimo da je nekretnina stečena sa jedne strane, a sa druge strane dinamične cijene nekretnina. Mislimo da je ovo korektnije rješenje. Treća izmjena je porezno oslobođenje kod statusne promjene odvajanja trgovačkog društva. Dosad je bilo propisano spajanje i pripajanje, bilo je propisano i razdvajanje, ali nažalost nije odvajanje ovim propisom pa će sa te strane porezno oslobođenje se događati i kod odvajanja trgovačkih društava. To je bila jedna od mana pa smo iskoristili ove izmjene i dopune zakona, a to je relativno rijetka pojava ali da ipak promijenimo i to. I posljednja značajnija izmjena je vođenje evidencije prometa nekretnina, tj. proglašavanje evidencija prometa nekretnina Porezne uprave koja koristi za svoje potrebe, u svoje ime i za svoj račun, da se proglasi službenom evidencijom. Naime, vjerojatno velika većina vas zna da se priprema Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, da ga Ministarstvo graditeljstva priprema. Ovih dana je započela javna rasprava o njemu, a sa te strane će evidencija prometa nekretnina koja evidentira prosječne cijene nekretnina, a koje Porezna uprava kao što rekoh ima za svoje potrebe, moći biti korištena i za potrebe Ministarstva graditeljstva, a sa druge strane i za jedinice lokalne samouprave kada bude službena evidencija radi lakše naplate komunalne komunalne naknade dok ona još postoji, vjerujemo sutra i poreza na nekretnine, dakle i za potrebe jedinice lokalne samouprave ta evidencija bi bila službena pa bi onda bila lakša kod detektiranja promjena vlasnika. Sa te strane bi poboljšala i efikasnost naplate. Evo kao što obećah, dragi preostali kolegice i kolege, ovo bi bilo kratko uvodno izlaganje o ovom prijedlogu zakona. Hvala Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Prelazimo na raspravu. U ime kluba HDZ-a kolega Domagoj Milošević. Izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice. Uvaženi zamjeniče ministra. Nadam se da smo se zadnjih nekoliko godina uvjerili što se poreza tiče da je manje više. Mislim da bi to mogli izračunat iz proteklih nekoliko proračuna, a posebno nakon evo sad ušli smo u 7. godinu krize, to je 7 godina ne znam čega sve ne, žalosti i tuge, ali to tako je i jednostavno dakle da se ne ponavljam ono što sam već govorio prije u ime kluba, reći ću samo jednu stvar, a to je ne može država pobjeći od odgovornosti za vlastito gospodarstvo, a time i za punjenje vlastitog proračuna. Dakle jednostavno nakon 6 godina recesije i raspada cijele građevinske industrije i građevinskog sektora ja razumijem da postoje europska pravila, ali isto tako ne razumijem da se na vrijeme ne poduzmu akcije prema Bruxellesu. Danas tamo uglavnom sjedi administracija i birokracija kojoj treba pristupiti i ja sam siguran da su spremni poslušati i spremni su razgovarati. Da li se moglo dobit odgoda ne znam, vjerojatno ne, ali da li se moglo na neki drugi način pristupit ovom problemu sigurno je. Ono što meni najviše smeta proteklih godina, a to je da svi zajedno igramo igru u kojoj svi gubimo, ali apsolutno svi: država, građani, gospodarstvo, svi gubimo, a ja bih volio da mi igramo igru u kojoj svi dobivamo, a ta igra se može igrati, međutim vi jednostavno morate konačno preuzet što se tiče barem ovog sektora odgovornost i reći ljudi negdje ćemo naći načina kako će se smanjiti trošak. Dakle znam da vam nije ovo milo slušat, ali postoje i drugi dijelovi, možda ne u vašem ministarstvu jer ovi svi problemi jesu kompleksni, ali u drugim ministarstvima kako bi se na neki način moglo smanjit to opterećenje koje nije samo porezno. Ima cijeli niz davanja, doprinosa i svega i svačega gdje bi se moglo na neki način smanjit ovaj pritisak koji će se desit. Neću ja vas sad puno zamarat sa svim. Mogu još samo jednu stvar reći, a to je dakle da i taj porez na promet nekretnina kad gledate generalno ja mislim da smo mi apsolutno na vrhu na vrhu u Europskoj uniji i po PDV-u sa 25% u ovom slučaju i ne samo ovom slučaju, sad govorimo o građevini i o stanovima, smo na samom vrhu, to sam siguran. Dakle jednostavno ne možemo ništa očekivat iz tog sektora i od tog sektora ako nešto ne poduzmete. Ne može nitko poduzet drugi do vas. Mi možemo tu iznijet neke prijedloge. Postoji prijedloga koliko sam ja vidio iz udruge poslodavaca, nešto su vam iznosili. Znam da nije sve u vašoj domeni, ali jednostavno Vlada ne može pobjeć' od odgovornosti u ovom trenutku za to. Već sam spominjao da je sigurno 50-ak tisuća ljudi nezaposlenih danas upravo iz tog sektora. U nekom trenutku to treba zaustaviti. Mislim da je ovo zadnji trenutak da se pokuša spasit još što se spasiti da. Hvala. Hvala lijepa. Predstavnici kluba nezavisnih zastupnika HDSSB-a, IDS-a i Furia Radina, DC-a, Novog vala i reformista nisu prisutni pa gube pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Đurđica Plančić. Izvolite. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle porez na promet nekretnina je zajednički prihod državnog proračuna i proračuna općine ili grada na čijem se području ta nekretnina nalazi. Nekretnine su sva zemljišta i građevina bez obzira na njihovu namjenu, a predmet oporezivanja je promet nekretnina tj. svako stjecanje vlasništva nekretnina bez obzira na način stjecanja od drugih osoba. Osnovni zakon donesen je '97. godine, a mijenjao se odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske '99. godine te izmjenama i dopunama zakona u 2003. i 2011. godini. Sadašnje izmjene i dopune zakona dio su porezne reforme Ministarstva financija u sklopu obveza Republike Hrvatske prema Europskoj komisiji, sukladno Nacionalnom programu reformi za 2014. godinu. Indirektno predstavljaju i usklađivanje s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ iz 2006. godine o zajedničkom sustava PDV-a čija je čija je direktna primjena omogućena izmjena Zakona o PDV-u, a koji stupaju na snagu 1.1.2015. godine. Ipak, osnovni razlog izmjena zakona je njegovo usklađivanje sa odredbama Zakona o PDV-u. U sadašnjem U sadašnjem sustavu oporezivanja porez na promet nekretnina plaća se pri stjecanju svih nekretnina, osim pri stjecanju novosagrađenih građevina kada se plaća porez na dodanu vrijednost. Istovremeno porez na dodanu vrijednost ne plaća se na isporuku poljoprivrednog, građevinskog i drugog zemljišta sa zgradom ili bez zgrade na njemu, iako je isporučitelj obveznik poreza na dodanu vrijednost. Dakle, na promet građevinskog zemljišta uvijek se plaća porez na promet nekretnina, pa i onda kada je isporučitelj obveznik poreza na dodanu vrijednost. Takav se isporučitelj sada u sadašnjem sustavu u slučaju prometa novosagrađene nekretnine nalazi u obvezi po dvije različite osnovice i po različitim poreznim propisima. Tako mu je građevinska vrijednost objekta osnovica za utvrđivanje poreza na dodanu vrijednost, a vrijednost zemljišta i naknade za komunalno uređenje tog zemljišta osnovica za porez na promet nekretnina. 1. siječnja 2015. godine stupaju na snagu odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojima je omogućena izravna primjena spomenute direktive Vijeća. Tim odredbama propisano je oporezivanje i porezom na dodanu vrijednost, isporuka građevina i zemljišta na kojima se ona nalazi, te isporuka građevinskog zemljišta. Slijedom toga došlo bi do dvostrukog oporezivanja. Pri isporuci bi se nekretnine oporezivale porezom na dodanu vrijednost, a pri stjecanju poreza na promet nekretnina. Da se izbjegne ovakva situacija i s obzirom da je promet oporezivanja jasno definiran Zakonom o porezu na dodanu vrijednost nužno je uskladiti ova dva propisa. Zato se predloženim izmjenama propisuje da se od plaćanja poreza na promet nekretnina izuzima stjecanje svih nekretnina na koje je isporučitelj plaćao porez na dodanu vrijednost. Tako će u buduće i zemljište i građevina biti oporezivana kao jedinstvena cjelina i to porezom na dodanu vrijednost. Ovim izmjenama i dopunama precizira se utvrđivanje porezne osnovice. Porezna uprava u pravilu utvrđuje osnovicu prema ispravi o stjecanju nekretnine, ali u slučaju da je iskazana manja naknada nego što bi ona se postigla na tržištu ovlašćuje se Poreznu upravu da izvrši vlastitu procjenu. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Pokazalo se nužnim definirati osnovicu u slučaju kada obveznik ne prijavi pravovremeno nastanak obveze. Tada se kao osnovica utvrđuje vrijednost nekretnine u trenutku prijave ili saznanja Porezne uprave, ali prema stanju nekretnine u vrijeme nastanka porezne obaveze. Tako sve eventualne naknadne promjene nastale na nekretnini neće utjecati na njenu tržnu vrijednost. Prijedlogom zakona proširuje se definicija porezne osnovice u prometu poslovnih nekretnina. Ako je prijavljena vrijednost niža od one koja se može postići na tržištu, tada se kao osnovica poreza na promet nekretnina uzima fer vrijednost nekretnine priznata u financijskim izvještajima i poslovnim knjigama poduzetnika ako se u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima primjenjuje model revalorizacije. Time će se izbjeći česti dugotrajni postupci procjene njene tržne vrijednosti. Ukoliko se pak nekretnine u financijskim izvještajima poduzetnika vrednuju po modelu troška tržnu vrijednost nekretnine i dalje će procjenjivati Porezna uprava. Saznanje o prometu nekretnina Porezna uprava može dobiti temeljem isprave koju joj dostavi javni bilježnik, nadležni sud ili drugo tijelo i sam porezni obveznik. Najčešće se visina poreza utvrđuje temeljem podataka istaknutih u toj ispravi i to privremenim poreznim rješenjem. Međutim, bilo je nužno predvidjeti i mogućnost donošenja poreznog rješenja u slučaju kada se naknadnom provjerom podataka iz prijave utvrdi dodatna porezna obveza. Tada će Porezna uprava donijeti rješenje kojim se utvrđuje razlika porezne obveze, a koja je potpuno samostalna u pogledu pravnih lijekova i izvršenja. Također ovom izmjenom propisa je i uređen postupak naknade naplate oslobođenog poreza do koje može doći ako Porezna uprava utvrdi da je građanin zlorabio svoje pravo na oslobođenje poreza pri kupnji prve nekretnine, a kojom je rješavao svoje stambeno pitanje. Značajnu novinu predstavlja uvođenje obveze vođenja evidencije prometa nekretnina pri Poreznim upravama. Do uspostave kontrole načina oporezivanja, te cjelovitog i sustavnog praćenja tržišta nekretnina propisuje se obveza prijave svakog prometa nekretnina bez obzira na način oporezivanja. U evidenciji će temeljem propisanog obrasca ili isprave o stjecanju nekretnine biti iskazani podaci o cijenama nekretnina. Podaci će po zahtjevu biti dostavljeni tijelima državne uprave. Također mogu biti ustupljeni jedinicama lokalne područne regionalne samouprave, a da to ne predstavlja povredu porezne tajne. Praksa je naime pokazala da jedinice lokalne samouprave često nisu raspolagale ovim podacima, te tako nisu mogle imati aktivniju ulogu u naplati ovih prihoda. Postojeće kaznene odredbe usklađuju se sa Prekršajnim zakonom, odnosno Kaznenim zakonom uz uvođenje sankcija i za isporučitelje koji nisu obveznici plaćanja poreza na promet nekretnina ukoliko Poreznoj upravi ne dostave i prijavu prometa u propisanom roku. Prijelaznim i završnim odredbama propisano je postupanje u prometima nekretnina nastalim do zaključno 31. prosinca 2014. odnosno postupanja nakon 1. siječnja 2015. godine. Pri tom je za razgraničenje primjene propisa presudan datum sklapanja ugovora, nastanka druge isprave o stjecanju nekretnine ili pravomoćnosti odluke temeljem koje je ona stečena. I na kraju, potrebno je osvrnuti se i na činjenicu da će u usvajanju ovih izmjena u načinu obračuna i plaćanja doći do smanjenja proračunskih prihoda po osnovi poreza na promet nekretnina što će posebno osjetiti proračuni jedinice lokalne samouprave kojega istovremeno neće moći nadoknaditi PDV-om. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne, područne regionalne samouprave predviđa se od 1. siječnja 2015. godine povećati udio lokalnih jedinica u raspodjeli ovog prihoda sa 60 na 80% što će u određenoj mjeri ublažiti ovaj gubitak. S obzirom na sve navedeno mi u klubu SDP-a podržat ćemo donošenje predloženih izmjena i dopuna. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Ante Babić, replika. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice Plančić, da niste u prvoj rečenici rekli da će se povećati prihodi općina i gradova ovim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina ja se ne bih ni javio s obzirom da vi dolazite iz jedinica lokalne samouprave, da ste radili taj posao. Vrlo dobro znadete i danas nakon razgovora, odnosno vođenja zakonu, o izmjenama i dopunama Zakona o dohotku, govorili smo koliko će jedinice lokalne samouprave izgubiti sredstava gotovo do 2 milijarde. Ali i ovim zakonom će jedinice lokalne samouprave izgubiti sredstva. To vam stoji u ocjenama i izvorima potrebnih sredstava za provedbu ovog zakona gdje vam se kaže da se istovremeno očekuju neki prihodi od 115 milijuna kuna što je gotovo nemoguće jer jer nema poreza na nekretnine, odnosno on je jako mali i tu će se izgubiti velika sredstva za jedinice lokalne samouprave. A i oni sami kažu u proračun jedinica lokalne samouprave prema važećem zakonodavstvu odlazi 60% prihoda od ostvarenog poreza na promet nekretnina i to … jedinici lokalne samouprave na čijem području je ostvaren promet nekretnina. Gubitak proračuna jedinica lokalne samouprave procjenjuje se na 70 milijuna kuna. **Plančić, Đurđica (SDP)** Kolega Babiću ja mislim da vi niste, ili ja nisam bila dovoljno jasna, niste dobro čuli što sam ja rekla. Ja sam rekla da će doći do smanjenja proračunskih prihoda naročito u jedinicama lokalne samouprave, međutim da se ja nadam da će predloženim izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave u kojemu će se učešće jedinica lokalne samouprave povećati taj gubitak u određenoj mjeri ublažiti. Kasno je pa možda nemamo dobru koncentraciju. U ime kluba HNS-a kolega Srđan Gjurković. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče, kolegice i kolege. U ime kluba HNS-a podržat ćemo izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina. Ali htio bih naglasiti da, prvom redu radi javnosti, da ovdje se radi o prometu građevinskog zemljišta, plaća se porez na promet nekretnina bez obzira na status isporučitelja u Registru obveznika poreza na dodanu vrijednost. o porezu od 25% koji se uvodi na novosagrađene nekretnine gdje građevinska vrijednost objekta ulazi kao osnovica za utvrđivanje poreza na dodanu vrijednost. Što znači da je i dalje promet građevinskim zemljištem i drugim zemljištima ostaje na 5%. Točno je da 70 cca milijuna kuna će biti prema procjenama smanjeni prihodi jedinica lokalne samouprave. I ono I ono što sigurno i ovaj zakon ne uspijeva do kraja, ali pomaže u onom segmentu kad se govori o procjeni tržišne vrijednosti odnosno procjeni osnovice za obračun poreza, ono što je jasno i istinito kako i Vlada u svom prijedlogu i obrazlaže da na tržištu vrijednost poslovne nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze vrlo je teško procijeniti bez stručne procjene vještaka jasno je da postoje i različite stručne procjene pa dolazi do sudskih procesa. I onda u biti i ovaj problem koji se iznosio u ovom Visokom domu večeras oko velikog broja nekretnina koje su u ovom trenutku blokirane onda imamo dodatnu blokadu zbog sudskih procesa da se izvrši određeni promet, jedan … kako nekretnina tako i sredstava. I po tom pitanju mislim da je iznimno bitno, neovisno o ovome zakonu, da se dodatno razmotri način da se, neću reći pojednostavi ali da bude puno jasnije i jednostavnije kod procjene nekretnina na koji način građani kad trguju s nekretninama, kad se kupuju nekretnine i plaća se PDV od 25% što nije malo, s obzirom da se radi o velikim iznosima da se pokušaju pojednostaviti odnosno unificirati procesi. Ono što nije dobro, a to je kad vještaci iz same procjene od porezne ostavljaju prostor da se raspravlja o određenim tisućama eura ili desecima tisuća kuna razlike kad se trebaju plaćati porezi i kad nastaju sporovi. Mi znamo kad tko je uvozio auto i kad mora plaćati carinu ili kad je procjena vozila onda nema puno rasprave, onda se vrlo jednostavno i dosta predvidljivo po određenim tablicama i šablonama zna koliko se mora plaćati dadžbine državi. Kod procjena nekretnina iznimno je bitno radi boljeg i kvalitetnijeg obrtaja ali i jasnoće kad netko kupuje da zna kolika mu je obaveza, da nema naravno manipuliranja vrijednošću. Da evo ovdje kad piše kad se otkrije naknadno da je izvršena bila jedna transakcija s nekretninama pa se onda radi procjena što je bilo tada kad se događaj dogodio. Moram priznati da mi nije jasno kako će se utvrditi nešto što je bilo prije 10 godina, odbit sva moguća ulaganja pa dobiti realnu tržišnu vrijednost. Dakle, po tom pitanju zajedno sa i Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja Ministarstvo financija bi trebalo napraviti konkretna i jasna da tako kažem pravila igre tako da građani kad prodaju neovisno gdje prodaju znaju i mogu puno lakše nego uzimajući više sudskih vještaka završavajući na sudu usporavajući procese. od bitnih stvari u toj prodaji nekretnina, procjena Porezne uprave je da se moramo potruditi svi skupa, posebno Vlada da nađe određene formule koje će pojednostaviti procese, a posebno da građani kad prodaju nekretninu ili kupuju nekretninu znaju sami procijeniti i ocijeniti koliko će ih to sve skupa koštati. Jer to definitivno i utječe dijelom i na

Prelazimo na: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama